Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sjednicu. Na dnevnom redu je rasprava o - Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 31. lipnja 2007. godine Izvješće je dostavila Vlada. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva financija, Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. o korištenju pretpristupnih fondova Europske unije s posebnim osvrtom na planirane, a neiskorištene programe povučena, a neiskorištena sredstva te mogućoj prijevari i nepravilnosti u postupku korištenja fondova. Ovo je dakle drugo izvješće koje se podnosi do sada, dakle od kada imamo nacionalni fond i od kad je Republika Hrvatska dobila akreditaciju za korištenje pretpristupnih sredstava. Prvo izvješće je bilo za razdoblje od od 1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine. Ovo je izvješće napravljeno za prvo polugodište 2007. godine. Ja bih ovdje samo napomenuo dakle da su do sada ispunjeni, odnosno ugovoreni programi za CARDS 2001., CARDS 2002., CARDS 2003. i CARDS 2004. te su zabilježeni vrlo visoki postoci ugovaranja, dakle preko 96% 96% za CARDS 2001. i 2002., a za CARDS 2003. čak 97% od onoga što je dakle programirano i ugovoreno, a za CARDS 2004. 94,6%. Do 30. lipnja 2007. godine zatražena sredstva od Europske komisije su u iznosu od 73,5 milijuna eura, a doznačeno je 59,4 milijuna eura. Razlika je zapravo vezana samo za razdoblje koje je potrebno dakle da se od trenutka zahtjeva do trenutka doznake sredstva doznače na račun nacionalnog fonda. Ono što je zapravo važno za istaći je to dakle da u CARDS-u 2003. imamo projekte u iznosu od 28,6 milijuna eura, dakle ili 97,7% decentraliziranih sredstava. Do 30. lipnja Do 30. lipnja doznačeno je 20 milijuna za 200 tisuća eura ili 70,5% ugovorenog Treba napomenuti da je rok za provedbu projekata 31. prosinca 2008. godine što znači, a za plaćanje dakle 31. prosinca 2010. godine što znači zapravo da ima sasvim već dovoljno vremena da se potroši i iskoristi preostalih 8,6 milijuna eura koji zapravo još nisu isplaćeni i iskorišteni za CARDS 2003. godine. Ono što je evo u ovom izvješću ja se nadam da će biti zastupnicima i dobra informacija. Dakle do detalja su navedeni svi ugovori iz CARDS-a 2003. godine i s tim da se ovdje nalaze detaljno ugovoreni iznosi i plaćeni iznosi, dakle isplaćeni iznosi do 30. lipnja 2007. godine. Vezano za CARDS 2004. godine čije je ugovaranje završilo 29. lipnja ove godine, dakle 2007. godine, dakle tek nedavno su završila sva ugovaranja, iznos ugovoreni je 44 milijuna eura ili 94,6% sredstava koji su namijenjeni za ugovaranje Republici Hrvatskoj do 30. lipnja za projekte isplaćeno 5,6 milijuna eura ili 12,1% ugovorenog iznosa. Ono što treba reći dakle da je rok za provedbu projekata 30. prosinca 2009. godine, dakle još pune dvije godine te stoga ima sasvim dovoljno vremena da se iskoriste svih 44 milijuna eura koji su ugovoreni. Također plaćanja još dvije godine nakon što se provedba projekata napravi, do 30. prosinca 2011. godine. Ovdje se možda čine dosta duge godine i dosta duga razdoblja, ali oni su uobičajeni za provedbu pretpristupnih programa ne samo za Hrvatsku nego i za ostale zemlje koje su ušle u Europsku uniju. Primjerice čak i Slovenija još uvijek nakon što je ušla, dakle prošlo je dvije i pol godine skoro, dakle oni još uvijek imaju projekte koji su iz PHARE programa ugovarani u 2003. odnosno u 2004. godini pa tako će Hrvatska imati u onom trenutku kada uđe u Europsku uniju, još uvijek pretpristupne programe koji će se izvršavati i obavljati. Nadalje, ako možemo malo govoriti o budućnosti, za PHARE 2005. godine program je potpisan 17. svibnja 2006. godine. Ugovaranje se završava za nacionalni program PHARE 30. studenoga 2007. godine. Do sada nekoliko programa također prekogranične suradnje, obavljeno je i u tom smislu, dakle imamo program za susjedstvo u iznosu od 3 milijuna eura, program PHARE jadranski program 3 milijuna eura, program u području nuklearne sigurnosti 641 tisuću eura i ono što je možda najvažnije, najveći program za PHARE 2005. nacionalni program u iznosu od 71,5 milijuna eura. Isto tako PHARE 2006. čije će ugovaranje tek biti u 2008. godini, u iznosu od 61 milijun eura. Do sada možemo isto tako reći, ISPA programi, dakle uz PHARE i CARDS imamo dakle imamo trenutno šest programa, obnova željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik za što možemo reći objavljen oglas, dakle tender i u tom smislu taj projekt će biti izvršen i iskorišten. Program za vode i otpadne vode Karlovac koji je pri kraju. Regionalni centar za gospodarenje otpadom "Bikarac". Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša i priprema liste projekta u sektoru prometa i tehnička pomoć središnjoj jedinici za financiranje Dakle Ministarstvo financija je Nacionalni fond s ovim izvješćem detaljno dakle dalo informacije o projektima za CARDS, PHARE i ISPA-U. Također htio bih reći i ovdje se nalaze detaljni pregled ugovorenih projekata za SAPARD, zapravo za poljoprivredu. Ukupno u prvom i drugom natječaju ugovoren iznos je 7,6 milijuna eura. 7,6 milijuna eura napominjem, a iznos dakle, iznos koji je dakle namijenjen za prvu i drugu mjeru, iznosi 14,7 milijuna eura što znači da je zapravo preko 50% 50% projekata ugovoreno iz SAPHARD-a što je izuzetno dobar rezultat ako se uspoređujemo sa zemljama koje su trenutno u Europskoj uniji, koje imaju puno, puno nižu razinu apsorpcije za SAPHARD što zapravo daje i baca jako dobro svijetlo na ovaj dio korištenja pretpristupnih programa budući da će se iz programa SAPHARD, odnosno iz programa za ruralni razvoj u trenutku ulaska u Europsku uniju koristiti najveći dio sredstava iz zajedničkog proračuna Europske unije. Ovdje smo također po mjerama i po nazivu projekta detaljno izvijestili Sabor, dakle i o ugovorenom iznosu, iznosu koji se plaća iz programa SAPHARD i iznos koji se plaća iz nacionalnog proračuna. Ono što je važno na kraju naglasiti je dakle da u sustavu upravljanja pretpristupnim programima Europske unije su detaljno definirana pravila Europske Komisije u dijelu koji se odnosi na nepravilnosti i prijevare, propisano je obvezno uspostavljanje sustava praćenja, izvještavanja o nepravilnostima i prijevarama te u skladu s tim poduzet niz Svako tijelo koje sudjeluje u provedbi pretpristupnih programa ima jasne, sveobuhvatne pisane procedure postupanja s nepravilnostima, postojanje procedure, otkrivanje i postupanje s nepravilnostima jedan je od osnovnih preduvjeta za uspostavljanje unutarnjeg i vanjskog sustava nadzora i kontrole kroz koje se procesi ispravljaju i poboljšavaju. Ono što je važno za reći dakle da tijekom prve polovice 2007. godine u svim tijelima uključenim u provođenje pretpristupnih programa održana je dodatna edukacija zaposlenih iz područja nepravilnosti kako bi svi znali prepoznati što je uopće nepravilnost i kako zapravo postupiti kada se nepravilnost pojavi. Također je u Ministarstvu financija osnovan odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, tzv. AFKOS koji direktno ima komunikaciju sa institucijom OLAF koja zapravo je tijelo Europske Komisije koje se bavi zapravo nepravilnostima i prijevarama. Ono što želim reći na kraju prvih 6 mjeseci na području provođenja pretpristupnih programa nije uočena nepravilnost u provedbi. Na kraju bih samo rekao dakle da institucije Republike Hrvatske su pokazale da su u kratkom roku uspjele prihvatiti i u praksi primijeniti europska pravila za provedbu projekata financiranih iz programa pomoći Europske unije. Potvrda za to, da ponovim, su programi CARDS 2003. i 2004. koji su nama dani dakle Ministarstvu financija i Vladi na ugovaranje, koji su ugovoreni u visokom postotku od 97,7%, odnosno 94,6%. Ako se usporedi iskustvo drugih zemalja svih postoci iznad ugovorenih, iznad 80% smatraju se izuzetnim uspjehom. Naravno, ono što je cilj je zadržati trend uspješnih rezultata, odnosno jednako dobro ugovoriti i provoditi projekte koji su predviđeni za financiranje iz PHARE